ovdje s nama, pa idemo na devetu točku. To je - Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2008. godinu Podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa podnijelo je ovo izvješće na temelju članka 17. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Prijedlog akta primili ste poštom. Predstavnik predlagatelja je predsjednik povjerenstva, uvaženi gospodin Mate Kačan. Da li se želi obratiti? Izvolite predsjedniče. **Kačan, Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Godišnje izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2008. godinu. Kao što i stoji u njemu to je treće izvješće po redu od kad je 2003. godine Zakon o sprječavanju sukoba interesa stupio na snagu. Ja vjerujem da ste upoznati s temeljnim odrednicama u radu povjerenstva. No, dopustite mi da kažem nekoliko riječi o radu povjerenstva. Temeljna zadaća povjerenstva je sprječavanje sukoba interesa. Ta zadaća definirana je već i samim nazivom zakona. Osnovni formalni akt povjerenstva je mišljenje. Dužnosnici su obvezni tražiti mišljenje povjerenstva za svaku buduću situaciju u kojoj bi eventualno mogao nastati sukob interesa. S druge strane, obveza povjerenstva je davanje takovog mišljenja. Dakako, povjerenstvo se bavi i situacijama u kojima je sukob interesa već nastao. U takvom slučaju donosi se odluka kojom se utvrđuje eventualna odgovornost dužnosnika i eventualno izriču sankcije. Zadaća koju je imao aktualni sastav povjerenstva u 2008. nije bila laka. Sadašnji sastav povjerenstva praktički djeluje od listopada 2008. godine zbog okolnosti koje su vam vjerujem poznate. U 2008. dakle imali smo svega 3 mjeseca za preuzimanje posla i za obavljanje zadaća zbog kojih povjerenstvo postoji. Poznato vam je također da je novelom zakona broj dužnosnika bio višestruko uvećan, jer su u taj krug ulazili i članovi poglavarstava županija, gradova i općina. Uz to, zakon je propisao i novi sadržaj imovinske kartice, pa je povjerenstvo bilo obvezno utvrditi novi oblik obrasca. Posla nije manjkalo, jer je uz spomenuto valjalo istodobno odlučivati o zahtjevima dužnosnika za mišljenja i za pokretanje postupaka o sukobima interesa. Pred sobom danas imate rezultate našeg rada u 2008. godini. Vjerujem da je povjerenstvo u nepuna tri mjeseca uspjelo ostvariti barem dio propisanih zadaća. Ono što bih u ovom trenutku htio naglasiti jer će možda biti dio vaše rasprave i sugestija Naime, osnovna zadaća povjerenstva je prevencija nedopuštenih ponašanja u obavljanju javnih dužnosti. Ukratko. Prevencija onih ponašanja koja mogu dovesti do korupcije. Težište uspješnog sprječavanja sukoba interesa je na podizanju razine svijesti o tome što je sukob interesa i kod dužnosnika i kod najšire javnosti u Republici Hrvatskoj. Sankcije su u zakonu propisane i sankcije će povjerenstvo primjenjivati gdje god to drži opravdano. Međutim, ključ je u prevenciji. Povjerenstvo smatra da je edukacija neizostavna uloga povjerenstva i u skladu s time, a i zadaćama navedenim u Strategiji suzbijanja korupcije, povjerenstvo će provoditi programe edukacije koji će dužnosnicima pomoć da prepoznaju i izbjegnu svaki oblik sukoba interesa. Evo, toliko. Hvala vam na pozornosti i na svim sugestijama koje ćete imati u raspravi. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Prelazimo na raspravu u ime klubova. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice za raspravu se prijavio uvaženi kolega zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Godišnje izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2008. godinu uz uvodnu konstataciju da je ono dakle kvalitetno sačinjeno, da u cijelosti daje realnu, vjernu sliku rada povjerenstva u promatranom vremenskom periodu i da uistinu može poslužiti i kao temelj za raspravu i to ne samo o radu povjerenstva, već i o problematici sukoba interesa općenito. Naime, upravo ovo izvješće pokazuje jedan odnos između korupcije i instituta sukoba interesa. Naime, u najširem smislu korupcija predstavlja svaku zlouporabu javnih ovlasti u privatne svrhe. Na taj način definirana korupcija obuhvaća najraznovrsnija nedopuštena djelovanja svih onih koji raspolažu sredstvima i donose odluke u obnašanju javne vlasti. U tom smislu, ona je moguća na svim razinama obnašanja vlasti te državne i javne službe. Isto tako tu postoji i jedna zakonitost koju ovom prigodom želim naglasiti. Naime, svaki oblik korupcije koji ima obilježja kaznenog djela istodobno predstavlja i sukob interesa. Međutim, svaka situacija sukoba interesa nije automatski kazneno djelo niti mora imati obilježja kaznenog djela. Za naglasiti je da povjerenstvo nema ovlasti tijela javnog progona niti mu je to svrha i nema mogućnosti izricanja sankcija koje bi odgovarale težini eventualno počinjenih kaznenih djela. U takvim situacijama Povjerenstvo u pravilu prijave iz kojih proizlazi osnova počinjenog, da je eventualno počinjeno kazneno djelo, odnosno postojanje mogućeg kaznenog djela upućuje mjerodavnim tijelima na odgovarajuće postupanje. Same sankcije koje su povjerenstvu na raspolaganju najbolje upućuju na to koju ulogu zapravo povjerenstvo treba imati u društvu, prvenstveno i poglavito u smislu prevencije koruptivnog ponašanja jer ne razriješen sukob interesa predstavlja naravno predvorje korupcije, uvod u korupciju pa i u njene najteže oblike. Dakle, sankcije koje povjerenstvo može izreći dužnosniku su obustava isplate dijela neto mjesečne plaće dužnosnika, opomena ili javno objavljivanje odluke povjerenstva na trošak dužnosnika. Sve ovo predstavlja zapravo temeljni odnos korupcije i sukoba interesa uz napomenu da se zakonom definiraju zabranjena djelovanja i ponašanja dužnosnika koja koja u konkretnoj situaciji čine ili mogu činiti sukob interesa. Dakle, uloga i zadatak povjerenstva nije da procesuira eventualno počinjenje kaznenih djela od strane dužnosnika, već da ukazuje na slučajeve i postojanje sukoba interesa koji su doveli ili mogu dovesti do protupravnog ponašanja, a koje u određenim situacijama imaju obilježja počinjenog kaznenog djela bez obzira o kojem se kaznenom djelu korupcije radi i čija se obilježja tiče kaznenog djela nalaze u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske. Dakle, ovo povjerenstvo nije povjerenstvo kako bismo kako bismo to kazali, za utvrđivanje afera niti tijelo koje direktno progoni počinitelje kaznenih djela, već povjerenstvo ima zadaću ukazati na one osobe i situacije kada se pri obnašanju javnih dužnosti ustanove neprihvatljiva ponašanja, nepotizam, pogodovanje, priskrbljivanje imovinske koristi vezane za obnašanje javnih dužnosti. I zaključno, "obliti privatorum publica curate", dakle svi zakoni, svi paragrafi, rad povjerenstva možda se mogu sažeti u tu jednu jedinu rečenicu. Zaboraviti na privatne stvari i brinuti se za državne. Naravno da je to natpis na ulazu u kneževe odaje u Kneževom dvoru u Dubrovniku, pa evo, i ovom prigodom nije loše spomenuti tu prekrasnu rečenicu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a na redu je za raspravu uvaženi kolega Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče povjerenstva, kolegice i kolege. Obzirom da sam i sam član ovog povjerenstva, onda je red da budem i pokušam biti krajnje objektivan jer i "mea culpa" kada se radi o određenim propustima. No, napravljeni su prvi koraci. Bilo je i bolnih trenutaka, bilo je i evo, prije godinu dana ružnog incidenta obzirom da je jedan član, odnosno članica povjerenstva nas morala napustiti zbog svega onoga što se događalo i oko nje. No, dajmo krenimo sa obvezama našeg povjerenstva. Samo u nekoliko riječi. Dakle, obveze povjerenstva su vođenje Registra izvješća o imovinskom stanju dužnosnika. Imali smo velikih poteškoća sredinom prošle godine kada smo izmijenili zakon, kada smo odjednom dobili 3 tisuće novih dužnosnika. Tada je bilo jako teško utjerati sve te imovinske kartice, činili smo što smo mogli. Nažalost pokazuje se jasno da se ljudi nastoje izvući ako zakon nije točno jasan, potpuno jasan. A on očito nije bio, neki su interpretirali to kao obvezu samo onih koji će nakon prihvaćanja zakona biti izabrani, a ne i na one koji su u tom trenutku dužnosnici, odnosno članovi poglavarstva itd. pa smo imali velikih poteškoća. Davanje mišljenja o tome je li neko neko ponašanje dužnosnika u skladu s načelima javnih dužnosti te donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika povreda odredbi zakona. Nedostatak ovog izvješća je svakako u tome da lijepo stoji, primili smo 55 predmeta, odnosno Obradili smo ih ili su u postupku ukupno 28. Što je s onih 27? Nismo rekli zašto ih nismo obradili, kad ćemo ih obraditi i da li ćemo ih obraditi? To mora biti ovdje. Zatim bih želio podvući i slijedeće. Kada je došlo do izmjene i dopuna zakona, onda smo jasno dobili i obvezu javnog djelovanja, maksimalno biti otvoreni za javnost. I moram reći da ponekad dođe veliki broj novinara na povjerenstvo, ponekad ih nema. No moj je prijedlog bio, i u nekoliko navrata sam ga ponavljao, i ovdje ću ga i još jednom ponoviti dajmo, kolegice i kolege, pomognimo povjerenstvu da podignemo naše web stranice, da na tim web stranicama kažemo koje smo prijave dobili, kada smo ih dobili, kada smo zatražili dopunska obrazloženja, kada smo donijeli i kakvu odluku ili mišljenje. Pokažimo tu dinamiku, pokažimo naš rad, budimo zaista otvoreni. To rade svi parlamenti, trebamo svakako i mi. To nismo uspjeli postići i odraditi onako kako smo trebali odraditi, jer i mi moramo biti pod pritiskom, a ne samo dužnosnici. I mi moramo davati objektivne ocjene, ocjene na vrijeme i ocjene koje će pomoći da se ne događa ono što se do sada događalo. Mi se sastajemo često, ali po mojoj ocjeni nedovoljno često. Moramo se nalaziti redovno, da li je to svaki četvrtak, prvi četvrtak u mjesecu, da je to svaki drugi utorak u mjesecu, svejedno, ali se moramo sastajati češće. Ne može se dogoditi da damo u Sabor izvješće, gdje stoji dobili smo 55 prijava, a odradili smo 22, 3, pet smo u postupku, a što je sa ostalima? Zašto ih nismo riješili? Moramo raditi kvalitetnije, češće, brže, efikasnije. Zatim, da li ima naše povjerenstvo mogućnost da budemo, da imamo svoju stavku u proračunu? Ja mislim da da. Predsjedniče ja mislim da to možemo i trebamo tražiti. Evo imam pred sobom jedan letak, sukob interesa, 12 pitanja u tom letku. Prekrasno. Što je sukob interesa? Zašto ga treba izbjegavati? Kako je reguliran sukob interesa u Hrvatskoj? Zašto ne bi kao dužnosnik smio poslovati sa povezanim osobama? Smijem li primati darove? Što ako mi netko plati večeru ili mi pokloni npr. knjigu ili umjetničku sliku? Smijem li imati druge izvore prihoda tijekom obnašanja mandata? Nisam dužnosnik, nego službenik, primjenjuju li se na mene odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti? Što je imovinska kartica? Zašto je imovinska kartica bitna? Zašto je trebam ispuniti? Kome se mogu obratiti ako nisam siguran jesam li u sukobu interesa? Što mi se može dogoditi ako ne poštujem Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti? Ja tvrdim da 50% ovih pitanja ne bismo mi ovdje koji sjedimo znali odgovoriti. Prema tome i edukacija je važan čimbenik. Da li bi naše povjerenstvo trebalo imati barem toliko financijske slobode i prostora da tiskamo jedan ovakav letak? Da ga dijelimo onima na koje se on odnosi. Da pokušamo promicati one ciljeve zbog kojih smo i osnovani. Mislim da imamo jako puno posla pred sobom, iako smo napravili, moramo biti korektni. Ja sam neki dan, kad je došlo jedno stalno izaslanstva sve najljepše govorio, jer ne dozvolim da se na bilo koji način crni moja zemlja, pa ni radna tijela ovoga Sabora, ali kada smo u ovakvom sastavu, kad jedni druge gledamo u oči priznajemo kolegice i kolege imamo još puno posla pred sobom. Hvala lijepo. Drugi klubovi se nisu prijavili. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, a prvi se prijavio uvaženi kolega Dragutin Lesar. Izvolite kolega Lesar. Poštovani kolegice, kolege, poštovani gospodine Kačan. Prije nekoliko mjeseci još u hrvatskim medijima kada se govorilo o ovom povjerenstvu čije izvješće danas razmatram, pa i pojedine članove tog povjerenstva i predsjednicu nazivali su moralnom vertikalom Hrvatskog sabora. Sjećate li se tih rasprava u javnosti, sjećate li se kvalifikacija koje su bile davane i nade koje su bile polagane na novi sastav povjerenstva nakon promjene zakona u svibnju prošle godine. Što je od moralne vertikale Hrvatskog sabora ostalo? Gospodine Kačan, ovim izvješćem kojim ste došli pred Hrvatski sabor, ja ga inače smatram sramotno lošim, a imali ste šansu dići ugled svoga povjerenstva kojim predsjedavate, srozali ste ugled i povjerenstva, ali i institut sukoba interesa. Sveli ste na beznačajne birokratske tumačenje određenih, kako ste vi to nazvali, preventivni savjetodavnog davanja mišljenja i ništa više. Spominjete u izvješću da se povjerenstvo po novom propisu konstituiralo 15. srpnja prošle godine, a što je bilo prije 15. srpnja? Ja vas podsjećam da je 12. siječnja prošle godine konstituiran novi saziv Hrvatskog sabora i da je zbog te činjenice nekoliko stotina dužnosnika trebalo predati imovinske kartice na kraju mandata. I isto tako nekoliko stotina dužnosnika na početku mandata. Dakle to se dešavalo ili trebalo dešavati u veljači ili ožujku. U vašem izvješću ni spomen od toga. Što mislite da vaš posao nije bio da pregledate unatrag ispunjavanje obaveza iz zakona, koja se nije mijenjala, koja je bila i ranije? Je li moguće da ste počeli raditi, da sve ono što je bilo prije obaveze izvršenja i što se mora nalaziti u arhivi vaše dokumentaciji, a služba povjerenstva je radila i zaprimala predmete, izvješće na kraju mandata, izvješće na početku mandata, nije bio vaš posao da ga odradite. Ja mislim da je. U veljači mjesecu prošle godine javno, javnim pismom obratio se tada petero članova povjerenstva. Prošli saziv imao je 9 članova, 5 vanjskih. Većina članova povjerenstva je funkcionirala i prije no što je Sabor izabrao 4 svoja predstavnika ili je trebao izabrati. Javno sam ih pozvao da rade svoj dio posla, i brižno pospremaju sva izvješća koja su došla kako se ne bi desilo da ona recimo nestaju. I sad se desilo upravo to. Da li su svi koji su trebali poslije 12. siječnja prošle godine podnijeli imovinske kartice na kraju mandata? Recite mi gospodine predsjedniče da li smo svi mi saborski zastupnici ovog saziva podnijeli izvješća o stanju imovine na početku mandata? Ako netko nije tko su ti ljudi koji nisu? Da li su svi članovi Vlade podnijeli izvješće, sadašnje aktualne Vlade? U izvješću niti riječi. Ali ima nešto drugo što me frapiralo. Citiram "Konstatiranjem aktualnog saziva Hrvatskog sabora 11. siječnja 2008. prestao je s radom prethodni saziv povjerenstva". Nije točno. Po članku 16. zakona vanjski članovi povjerenstva biraju se na mandat od 7 godina i vanjskim članovima povjerenstva 12. siječnja prošle godine nije prestao mandat. Oni su bili članovi povjerenstva, pet od Kao što je i vaš mandat i vi ste birani na 7 godina i sa mandatom Sabora kao vanjski članovi nemate nikakve veze. Samo saborski zastupnici koji su članovi povjerenstva, biraju se na mandat koji je i mandat Sabora. I nakon našeg raspuštanja i prestanka mandata našeg, vi ostajete član povjerenstva po slovu zakona. Jedni od onih 5 koji su se javno javili bila je gospođa Deša Mlikotin Tomić koja mi je u odgovoru rekla, da službe povjerenstva rade svoj dio posla, a kada se povjerenstvo okupi da će pregledati sve ono što je trebalo pregledati. Kako je to završilo znamo. Onda ... pregledavali neke druge stvari. No, ponovno vas pitam. Zar doista ovo povjerenstvo misli da nije trebalo pregledati dokumente poslije 12. siječnja prošle godine za sve dužnosnike na kraju i na početku mandata? Čemu inače to izvješće? Čemu ste inače donašali novi upute o obrascima i dopunske podatke koje moramo davati, ako to ne kontrolirate? Drugo pitanje. Primanje darova, iznad 500 kuna dužnosnicima je zabranjeno primanje darova. Za postupanje primanja darova državnim dužnosnicima Vlada uredbom uređuje postupak. Kako Vlada postupa s darovima koje su dužnosnici primali a vredniji su od 500 kuna? Kako predsjednik države s njima postupa? Kako mi u Sabor s njima postupamo? Jeste li napravili jedan nadzor primanja darova vrednijih od 500 kuna sukladno vladinoj uredbi gdje su pohranjeni i čije su vlasništvo? Koji dužnosnik je u državno vlasništvo predao koliko darova vrednijih od 500 kuna? Vi ste jedini ovlašteni z nadzor toga. U izvješću taj dio zakona niste ni spomenuli, niste ni kontrolirali, ni pregledavali. Ne trebate čekati prijave. Vi trebate zatražiti izvješće, provjerite vladinu uredbu i provjeriti da li se darovi koji su vredniji od 500 kuna daju u državno vlasništvo? Mislite li nadalje da to nije vaš posao i u drugom izvješću preko toga proći kao da se to vas ne tiče i doći pred nas izvješće samo za one predmete koje ste primili po nečijem zahtjevu. Ili bi bilo dobro gospodine predsjedniče, da u roku 30 dana dopunite ovo, da date dopunu izvješća o imovinskim karticama svih dužnosnika poslije 12. siječnja prošle godine. Jer u protivnom, ja vas upozoravam, da smo službenici koji rade u službi povjerenstva i koji eventualne promjene unose na web stranice, ne rade po zakonu. Ne piše u zakonu da službenici provjeravaju i unose, nego vi. Vi nadzirete, vi kontrolirate i imate pravo sankcionirati svakoga onoga tko izvješće nije podnio. Ja vam ne vjerujem da su svi podnijeli. Barem jedan je zakasnio. Ali vi ne spominjete tu temu uopće. Nadalje, povjerenstvo nema svoje web strance. Povjerenstvo koristi internet stranice s Hrvatskog sabora, osim onog pregleda imovinske kartice drugih podataka, nemate mogućnosti. Sve ovo što ste ovdje rekli je trebalo biti na web stranicama napisano. Ako vi nećete biti transparentni na vrijeme javnost izvještavati, tko će onda? I završit ću sljedećim. Ja se ispričavam što vas podučavam u zakonu, jer vidim da vam je to smiješno. Jer se smješkate. Institut sukoba interesa i vi kao predsjednik povjerenstva sa svojim kolegicama i kolegama u članstvu doista se morate postaviti kao moralna vertikala ne samo Hrvatskog sabora, nego hrvatske politike. Vama je zakon u ruke dao sredstvo, način, alat da javno žigošete svakoga od nas koji u primisli došao da dođe u sukob interesa. Vi morate biti moralna vertikala ako želimo da ljudi vrate povjerenje u politiku. Zato je zakon donijet, zato ste vi birani, postavljeni, zato dobivate naknadu i zato dolazite s izvješćem pred Sabor. Ovo nije izvješće o radu povjerenstva, ovo je izvješće o radu povjerenstva nad predmetima za tumačenje zakona ili prijava koje ste primili. Ne više. Rad povjerenstva je daleko širi od toga. U protivnom predložit ćete izmjene zakona da ukinemo imovinske kartice ako mislite da su one izmišljene samo zato da zaposlenici u stručnim vašim službama s njima dilaju prema novinarima. Hvala. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava uvaženog kolege zastupnika Krunoslav Markovinović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče povjerenstva. Evo sada smo čuli previše toga u odnosu na ono što je trebalo reći. Zašto? Nekom se čini da bi povjerenstvo trebalo raditi kako on misli, a ne u skladu sa zakonom. A povjerenstvo radi u skladu sa zakonom. Kolega Lesar je potpuno krivo shvatio da je to istražno povjerenstvo koje će tražiti od svih valjda koje kakove poklone dobio. Kada počne netko Kada počne netko pitati povjerenstvo ili dobije dozvolu od povjerenstva da nekom da neki poklon, onda će povjerenstvo tako reagirati. A tko zna koje ministarstvo i koji ministri ili koga ste već naveli tamo, dobiva poklone. Gdje su pokloni, koliko ih je bilo, koje su vrijednosti i dalje. Povjerenstvo ja mislim da je dobro počelo funkcionirati. Evo bilo je pitanje što je sa predmetima koji nisu obrađeni? Dobar dio predmeta je odbačen, jer se povjerenstvo s njim ne bavi, zato jer više ljudi o kojima se govori, više nisu državni dužnosnici. Prema tome, to je ono što mislim i tu treba reći. Mislim da kolega Lesar je trebao možda kad je bio zakon ovdje, kad se radilo o zakonu itd. onda je trebao sve ovo reći pa bi povjerenstvo vjerojatno onda moralo zaposliti krim policiju i dio USKOK-a da istražuje. Povjerenstvo reagira pazite na potpisane prijave, na anonimne prijave, na upite i to se rješava bez obzira opet kažem anonimno, neanonimno, istražuje se na taj način da se pozovu, da se traže dopune, čak da se pozovu i svjedoci, dakle radi na jedan ne ovakav način koji bi bio primjenjiv tamo negdje valjda 46. Moram reći da evo članovi povjerenstva rade vrlo savjesno, ali postoje ovo o čemu vi pričate nekoliko stotina, nije točno nekoliko stotina, imamo nekoliko tisuća prijava. Gotovo 600 gradova, općina i županija neka svatko ima pet članova poglavarstva a županije znamo da imaju i znatno više i gradovi pogotovo neki znatno više. To je već 3 tisuće. Lijepo smo ovdje rekli, to smo svi krivi što smo digli ruku moram priznati ali smo upozorili da članovi poglavarstva ne bi trebali s obzirom da se već znalo da će se poglavarstvo poglavarstvo ukinuti ne bi trebalo ići s tim prijavama, pa bilo je zatrpano, puno ih je dalo, puno ih i nije dalo članova poglavarstva. Ali jako puno jedan ogroman dio je stigao tamo njihovih prijava. I šta sad s time? Nema ih više, doviđenja, poglavarstva više nema i gotovo je. Dalje, u zadnje vrijeme u medijima se poprilično ističe povjerenstvo. E sada, povjerenstvo ne radi svoj posao. Zašto? Zato jer ne pita ljude od kuda im razlika između kartice koju su predali na početku obnašanja nekakve dužnosti, mandata i na kraju. Pa nije to svrha rada povjerenstva. Pazite, to definitivno povjerenstvo ne radi i ne bi trebalo raditi jer cilj je kartica ne zato da povjerenstvo ispituje kako se netko obogatio ili osiromašio, kako god hoćete. Cilj je kartica imovinskih taj da budu javne a da ljudi iz najbliže okoline prate da li je netko mogao steći to iz svoje plaće, iz svojih prihoda ili ne. Dakle, cilj je politički. Drugim riječima, reći biračima evo pogledajte čovjek se obogatio, nije mogao i zainteresirati u slučajevima jasno zainteresirati i druge institucije. Ali povjerenstvo niti je državno odvjetništvo niti USKOK. Prema tome, nemojte ni očekivati da ćete povjerenstvo s time vaditi. Postoje pravnici tamo, postoji stručna služba. Nažalost, promijenila se promijenila se stručna služba, dobro da se promijenila, da je malo ranije bilo bi još i bolje, mijenjale su se prostorije, mijenjale su se i stranice, sve se u principu mijenjalo ali sad povjerenstvo radi. Tempo koji možda nije ne znam toliko čest kao što mislite ali nije čak ni potrebno jer činjenica je da prijava previše i nema. Više ima upita, naime ljudi koji pročitaju su upozoreni, pitaju da li mogu biti u nadzornom odboru istovremeno i ne znam u poglavarstvu ili ne znam nešto slično, Vladi itd. To pravna služba obradi i činjenica je da se čovjeku na vrijeme odgovori i da u pravilu ljudi koji su pitali poslušaju ono što im je odgovoreno, dakle postupe prema onome kako im je odgovoreno. Prema tome, ne vidim razloga za ovakvo napadanje. Trebali ste to, to i to, niste radili tamo, zašto niste radili i šta ja znam. Vanjski članovi su izabrani prema natječaju, dakle prema raspisanom natječaju. Očito da je prethodnim vanjskim članovima istekao njihov mandat a nakon raspisivanja natječaja jasno uz problem koji je nastao to znamo svi, nakon izbora evo novog predsjednika povjerenstvo normalno radi. A da to povjerenstvo nije i neće biti nekakva kaznena ekspedicija ili streljački vod to je druga stvar. Nema ni razloga da to bude. Povjerenstvo se brine, stručna služba upozorava da li su kartice predane, nisu predane kartice, po potrebi sankcije koje su tamo primijenit će se ali nije bilo nikakvih drastičnih kršenja propisa. Prema tome, gospodo ili ćemo napraviti tu nekakvo opet kažem povjerenstvo koje će dobiti takova ovlaštenja da će trčati okolo i tražiti je li netko dobio koji dar ili pitati čovjeka čuj jesi sam kupio nešto ili ti je to netko poklonio ili, pa to je smiješno. Imate evo gore, pogledajte u Vladi imate prostor, imate kod predsjednika države imate prostor gdje su to neki pokloni, prijavljeni pokloni. A od kuda povjerenstvo može znati da li je neki poklon zadržao. Pretpostavljamo da nije jer pokloni ne dolaze iz gepeka u džep ili šta ja znam od kuda nego pokloni se daju javno, dakle prema dogovoru, protokolu i slično. Prema tome, tako i završavaju. I mislim da je i ovo jedan veliki doprinos isto tako percepciji o korupciji u Hrvata. Nitko ih ne kontrolira pa kradu što hoće, uzimaju što hoće što je ljudi jako loše jer takva nije situacija. Ako nešto ne znate kako funkcionira a mislite da bi trebalo funkcionirati drugačije izvolite reagirajte. Da li će to Sabor prihvatiti ili neće prihvatiti to je druga stvar, da li će zakon promijeniti ili neće promijeniti tu ćemo također vidjeti kad prođe sve ono što bi trebalo proći. Dakle, još jedanput ako nešto pričate onda se interesirajte pa pričajte tako da podloga bude zakon a ne vlastite želje ili ne znam što još sve ne. Hvala. lijepo. Imamo jednu ispravku navoda kolega Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega Markovinović reče da sam ja krivo shvatio i Zakon o povjerenstvu, valjda zato što on zakon nije ni pročitao pa tvrdi da je bivšem povjerenstvu prestao mandat. Citiram odredbu članka 8. izmjene zakona iz prošle godine: "Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje mandat dosadašnjim članovima povjerenstva iz uglednika uglednika i javnih djelatnika.". Da bi im prestao mandat trebalo je to čak u zakon unijeti a ne da im je prestao mandat. I drugo imenovanje i izbor državnih dužnosnika objavljuju se u "Narodnim novinama", ne trebate nikakvu policiju znate li je li Vlada donijela uredbu o postupanju darova, kolega Markovinović. Jeste vidjeli tu uredbu? **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepa. Za repliku se javio kolega Dorić. Izvolite, kolega zastupniče. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Markovinoviću, mislim da vi, ja i ostali članovi povjerenstva iz reda saborskih zastupnika nemamo pravo braniti ovo izvješće. Mi moramo biti korektni, saslušati naše kolege, vidjeti gdje smo eventualno napravili neke poteze koje možemo unaprijediti i popraviti. Ja sam u tom smislu i raspravljao ispred svog kluba. Otvoreno sam na klubu rekao koji su dobri potezi napravljeni, što smo postigli, ali i što nismo postigli. Ja sam shvatio izlaganje kolege Lesara na jedan sasvim drugačiji način od vas. Imovinske kartice ako netko nije ispunio to jeste naša briga. Uvijek gledam gdje ćemo se naći na pola puta, gdje ćemo vidjet da stvarno možemo nešto napraviti. Jedinu grešku koju je kolega Lesar napravio i to grubu grešku je napravio kada je rekao da kolega Kačan i vanjski članovi dobivaju naknadu. To nije točno, oni ne dobivaju naknadu što jeste žalosno da vanjski članovi svih naših odbora dobivaju naknadu i to značajnu, a ljudi u našem povjerenstvu koji rade satima i satima ne dobivaju ništa. Dakle to nije točno, a sve ostalo velim moramo pokušati naći rješenje za ono što smo čuli kao primjedbe na naš rad. Hvala. lijepo. Odgovor na repliku, kolega Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Samo dvije rečenice. Prvo, slažem se da ne treba odbacit nijednu dobronamjernu kritiku, a ja sam upravo i govorio jer ovo nije bila dobronamjerna kritika, to je jedno. Drugo, kolega Lesar vrlo često kad govori o primanjima drugih voli griješiti pa je pored ostalog rekao da je potpredsjednici kluba dobivaju nekakvu naknadu, a ne dobivaju. Dakle, voli pričat bez podloge i to ispada efektno za javnost, a zapravo onda se mi vrlo neugodno osjećamo ostali na koje se to odnosi. Hvala. Hvala lijepo. Dalje se za repliku javio uvaženi kolega Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Replicirao bih uvaženom kolegi u onom dijelu kada je govorio o nadležnosti povjerenstva i u tom smislu dakle zakonitosti ili pravne utemeljenosti samog izvješća koga imamo danas na klupama. Naravno kolega da se slažem s vama da je ovo izvješće napravljeno sasvim u skladu sa zakonom i sa ovlastima i nadležnostima koje samo povjerenstvo ima, samo često puta mi te nadležnosti, ovlasti krivo iščitavamo iz samog zakona. Često puta smo o tome i na sjednicama povjerenstva govorili, govorili, raspravljali, razgovarali, pa bih ovom prilikom u smislu replike kazao da povjerenstvo nije niti komisija za porijeklo imovine, taj institut smo imali, nije niti komisija za moralne vertikale ili nešto slično, a nije niti tijelo progona, pogotovo ne kaznenog progona. Dakle, nadležnost je točno precizirana, definirana zakonom, a temeljem tog zakona je napravljeno ovo izvješće. To što bi netko htio da se u smislu nekakve dnevne politike iz rada tog povjerenstva izvlače nekakve stvari koje bi se definirale ili javno prezentirale kao afere u ovom ili onom smislu, to je njegov problem. Dakle, u tom povjerenstvu su i članovi povjerenstva i vanjski članovi povjerenstva i saborski zastupnici koji uistinu mogu posvjedočit i svojim radom i radom predsjednika i ljudi koji su u smislu stručnih službi uključeni u rad povjerenstva, da je ono izuzetno korektno, izuzetno profesionalno, otkad je imenovano u ovom sastavu nastoji obavit sve one zadaće koje su propisane temeljem zakonskih odredbi. Hvala

odrađuje, neposredni posao određuju pravnici, određuje stručna služba, da se povjerenstvo ne može bavit sa registrom darova, jer sve što je u registru to je registrirano. A kolega koji je maloprije govorio, dakle vanjski ili netko drugi, tamo govori o darovima, poklonima. Gdje su pokloni? Pa nemam pojma jel poklon netko dobio ili nije dobio. Dakle ako se bavimo s nečim, onda ćemo se bavit s nečim konkretnim i mislim da svi članovi povjerenstva vrlo zainteresirano i dobro rade svoj posao. Ukoliko mislite da to nije tako izvolite, predložite, uzmite nove članove, vrlo rado ćemo mi svi odustat koji smo tamo. Evo svi kolege ja mislim da kimaju glavom. Hvala. lijepo. I još posljednja replika, kolega Krunoslav Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Pa ja bih samo evo nadopunio se na kolegu Markovinovića gdje govori o nadležnosti povjerenstva. mislim da stvarno nije povjerenstvo nikakvo istražno tijelo i da nama koji obnašamo dužnosti ovdje u Saboru, gradonačelnici i načelnici, mislim da nama ne treba nikakvo istražno povjerenstvo. Nama su najveće istražno povjerenstvo naši birači. Gospodo, ja sam ispunio svoju imovinsku karticu, ona je na Internetu. Svaki građanin ove države ju može vidjeti, a najbitnije je da mogu vidjeti to moji građani u mojoj općini i oni znaju jel ja lažem ili govorim istinu. Nema muljanja. Tu smo napisali, oni znaju da imam ja dva auta, da imam kuću, garažu, oni sve znaju. Kome onda lažemo? Znači, ne treba nikakvo istražno povjerenstvo, zna se koje su dužnosti i nadležnosti povjerenstva. I imovinske kartice su svi ispunili i sve se zna.

Jedan naš kolega je sve opisao, sve što ima unutra. Nakon tog, kad su primjetili da ga nema doma, očistili su mu sve po popisu. Prema tome, budite što detaljniji, po mogućnosti napišite gdje se nalazi u kojem dijelu kuće da ne lutaju lopovi. Hvala lijepo. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvaženi kolega Vladimir Ivković je na redu. Izvolite, kolega. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Hvala, poštovani potpredsjedniče. Kad je ovo izvješće na radu i pred godinu, a i danas, prilika je da se veli nekoliko riječi i o samom institutu sukoba interesa. Naime, članak 1. zakona, a i prihvaćena praksa je postavila stvari da sukob interesa je sukob između privatnog i javnog. Ne između javnog i javnog, nego privatnog i javnog. S obzirom da je u zakonu unesena jedna odredba koja je kogentna, dakle izričita, a glasi: dužnosnici ne mogu biti članovi uprava trgovačkih društava, pa bih nekoliko stvari htio reći vezano za taj institut i njegove različite interpretacije. Naime, u Zakonu o sukobu interesa je u samom tekstu definirano tako, međutim u članku 1. je definirano da se cijeli zakon odnosi samo na sukobe između i privatnog interesa. I onda imamo jednu situaciju i grupu uprava trgovačkih društava, među kojima sam i ja postavio pitanje koje je unutra bilo, a to je da li trgovačka društva koja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u potpunom vlasništvu, imaju element privatnosti odnosno privatnog interesa. S obzirom da se uglavnom zastupalo, s obzirom da gradonačelnici mogu biti dužnosnici, a oni su nositelji tog interesa lokalne samouprave onda tom logikom mogu biti i članovi uprava tih trgovačkih društava posebno zbog toga jer ustanova i svih drugih oblika mogu biti. Međutim, kako se razvijala zakonska procedura tako su se mijenjali i ovi ostali zakoni, Zakon o lokalnoj samoupravi, odnosno o izborima. I u samoj proceduri je bilo ukazivano da se taj problem seli i na načelnike općina, zamjenike načelnika itd. I sad u samoj proceduri donošenja izmjena zakona bilo je čak i predloženo u jednom dijelu na odborima da se, da bi se izbjegla dvojna tumačenja da se ugradi u zakon da su to nespojive funkcije. Dakle, da gradonačelnik i načelnik koji može biti volonter do 10000 ne može biti član uprave trgovačkog društva po samom Zakonu o izborima. Odgovor na takav prijedlog Vlade je bio da bi šteta bilo taj krug ljudi isključiti u potpunosti iz politike na taj način. I sad imamo situaciju u kojoj Zakon o izborima zastupnika propisuje da članovi uprave trgovačkih društava dužnosnici ne mogu biti članovi uprava trgovačkih društava, ali samo ako su članovi uprava trgovačkih društava u državnom vlasništvu. Ostali mogu biti. Dakle, ako gledamo krovni zakon za mandat i za prava iz mandata u tom slučaju se sada pojavljuje pitanje da li se radi o sukobu ili se radi o nespojivoj funkciji. Ako tražiš tumačenje za nespojivu funkciju ima elemenata po kojima se to može odbiti. Naravno da se zna kaj iza sebe nosi tumačenje da se radi o nespojivoj funkciji. I ta dvojnost sustava po kojima o mandatu se izričito specijalne zakonom odlučuje, a to je Zakon o izborima i onim lokalnim i ovim državnim i imamo ovu situaciju koja je nešto drugačije uređena sa Zakonom o sukobu interesa. I što sad. U takvim dvojnim situacijama trebalo bi po meni čim prije tu stvar razjasniti na jedan ili na drugi način. Ali kod ovakovih izričitih tumačenja kao što je sad ovdje bilo dano citiranjem samo jednog članka zakona ne gledajući duh zakona i svrhu zakona koju ste htjeli, ponavljam sukob između javnog i privatnog. U tom slučaju bi se moglo doći do zaključka kako je u mišljenju dano. Međutim, s obzirom da samo mišljenje po sebi nema pouku o pravnom lijeku, onda se ne može niti nastaviti pravna bitka oko toga, pa je nelogična situacija u kojoj se može mu pojaviti posebno zbog toga što je odgovor na pitanje da s godinu dana zakašnjenja. Dakle, u jednoj situaciji dok je već konzumirano ono o čemu se pitalo. Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženi kolega zastupniče. Imamo dvije prijave za repliku. Prvo uvaženi kolega Lesar. Hvala lijepa. Prvo ću ovu repliku iskoristiti za javnu ispriku vanjskim članovima povjerenstva. Naime, 2004. u izmjene zakona unijeli smo naknadu za njihov rad i to je bilo u zakonu upisano. Sad sam ponovno išao tražiti kroz sve izmjene i vidio sam da je 2008. u svibnju ta odredba po meni pogreškom izostavljena jer je ona bila predmet izmjene i dopune zakona iz 2004. uveli i sve do vašeg izbora ovog saziva vanjskih članova. Po zakonu su oni primali i imali pravo na naknadu. Ponavljam, ispričavam se, ovu izmjenu naprosto nisam uočio jer je dosta komplicirano bila …/Govornik se ne razumije./… Pa čak i ja vidite mogu pogriješiti kaže Emil Tomljanović. I drugo. Član povjerenstva ovdje tvrdi da povjerenstvo nije nadležno za kontrolu da li je netko podnio imovinsku karticu, slušajte ovo dužnosniku koji u izvješću iz članka 7. navede neistinite podatke i koji ne podnese izvješće sukladno članku 7. povjerenstvo može izreći sankciju od 10 do 20000 kuna, koji ne podnese izvješće. Pa nulti posao povjerenstva je da kontrolira podnijeta izvješća da li su podaci točni, da li je izvješće podnijeto i da li su podaci točni i sankcija je za to predviđena. Ali vi možete od toga ostali raditi lakrdiju da to nije komisija za ispitivanje porijekla imovine. Nema veze, možete to raditi.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Ivković je imao izuzetno zanimljiv prikaz nekih problema na koje je on naišao u praksi i pitanja koja je postavio sasvim opravdana. Takvih pitanja ima bezbroj. Zato sam ja inzistirao i na sjednicama i danas ovdje kad sam ispred kluba govorio na javnosti rada. Ako mi naše odluke i mišljenja dignemo na web stranice imat ćemo model rješenja, model ponašanja, imat ćemo manji pritisak na povjerenstvo, imat ćemo mogućnost da ljudi pogledaju u biti kako je riješen slučaj, a tako ćemo se ponašati u slučaju b, c itd. Prema tome, ta javnost je strašno važna da se počne o tome govoriti. Nisam ja bez razloga iščitao ovih petnaestak pitanja iz ovog letka i nisam bez razloga postavio pitanje zašto mi nemamo neku malu stavku u proračunu da možemo tiskati ovakve letke, da gospodin Kačan može uputiti ovakve letke na određene adrese, da pokušamo u biti riješiti brojna pitanja. Vjerujte mi moramo to početi sustavno rješavati. javnost rada, leci, web stranice i vi znate bolje od mene pogotovo vi koji ste pravnici. Ja sam se oduševio. Američki Ustav se uvijek tiska uz bezbroj razno raznih sudskih presuda temeljem kojih se sve ostale presude donose jer je jednom 1892. godine tako sudac presudio i tako se već stotinu godina sudi jer to nije bilo riješeno u Ustavu ali po logici stvari tako, tako i tako to ide. Prema tome, mi moramo početi na taj način vrlo široko obuhvatiti ovo područje i davati tumačenja onako kako stvarno treba biti. **Friščić, Josip (HSS)** Odgovor na repliku, uvaženi kolega Ivković. Izvolite. Pa dobro, jedno je pitanje tumačenja, drugo je posljedica konkretna u odnosu na konkretno pravo. Ono što je očito samo u mojoj županiji, dakle u Međimurskoj, 1/3 novoizabranih načelnika su članovi upravo trgovačkih društava u ovom trenutku. Dakle, zato bih postavio pitanje što sad? Da li se nešto mora tu po službenoj dužnosti ili to ostaje na volju političkoj konkurenciji i kako se uopće prema tom problemu postavi jer to bi praktički značilo za 1/3 nove izbore? Hvala. Hvala lijepo. S raspravom smo završili. Zaključno se javlja uvaženi predsjednik povjerenstva. Izvolite. Evo, ja se zahvaljujem svim sudionicima rasprave i nastojat ću da u budućem radu povjerenstva usvojimo sve vaše sugestije. Zašto nismo stavili, možda samo rečenica-dvije o tome zašto nismo stavili imovinske kartice u izvješće? Ogroman je broj imovinskih kartica zaprimljen u ovom periodu. To sam vam napomenuo u ovom uvodnom slovu i sve su na kraju krajeva zaprimljene. Zakon je u primjeni od 2003. godine. Meni se čini ako bi mi sada u svako izvješće stavljali da smo primili toliko i toliko kartica da bi to bila stvar kao da u udžbeniku iz matematike za srednju školu opet idemo 2+2=4. Mislim da se to podrazumijeva, da se zna da ono što nije prezentirano kao problem, da s time problema nekih većih nije bilo. Bilo je kašnjenja, ali je povjerenstvo u tom kontekstu reagiralo i apeliralo na dužnosnike da podnesu izvješća. Gotovo svi su to i učinili. Ako bi išli na to da se za cijeli, evo recimo sada za ove lokalne izbore imamo preko 1200 imovinskih kartica. Prvo će uzeti vremena da se one sve zaprime, da se unesu na internet, a poslije ako ustanovimo da jedan broj nije, opet ćemo apelirati jer ako povjerenstvo opteretimo sa nizom postupaka, stotine postupaka recimo koji bi bili utvrđivanje sukoba interesa, onda bi ono izgubilo smisao svog djelovanja i ne bi mogli reagirati na neke slučajeve po prijavama. Evo, samo toliko. Još jedanput se zahvaljujem i nadam se da ćemo u budućem radu usvojiti neke od vaših sugestija. Hvala. **Friščić,